Dakle, u članu 2. Predloga zakona predviđeno je da predsedniku suda koji u toku mandata navri svoj radni vek, sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaje istekom mandata predsednika suda. Ovo je logično rešenje i rešenje koje će obezbediti kontinuitet u obavljanju funkcije predsednika suda. Neće se efikasnost u radu sudova stavljati pod znak pitanja niti će se usporiti zbog eventualnog izbora novog predsednika suda. Dakle, smatram da ovaj amandman ne treba prihvatiti.Danas, u toku pre podneva slušala sam o stvaranju nekih klanova po sudovima, koji će se desiti, navodno, baš po prihvatanju ovog predloga zakona. Slušala sam o partijskim kadrovima, o poslušnicima kolega Martinovića, o pritiscima, o uticaju vlasti na sudije i o poprilično paranoičnim vezama između izvršne vlasti, predsednika sudova i ishoda predmeta. Navodno, to će se sve desiti prihvatanjem ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama.Podsetila bih samo javnost, a znam da mnogi ljudi u Nišu i lično se sećaju onoga kroz šta su prolazili 2009. i 2010. godine, pa zbog toga što dobro znamo kakvi su klanovi tada postojali u sudovima i kako su se za niške sudove bukvalno pravili spiskovi koji sudovi će konkretno dobiti unapređenja, a koji će biti razrešeni iz različitih razloga, pozvala bih kolege i koleginice narodne poslanike da prestanemo da politizujemo ovu priču, jer se radi o jako važnoj stvari, a to je rad sudova, efikasnost sudova, organizacija i to su

Marijan Rističević. Izvolite.

Nisam dužan da vam obrazlažem.Imali ste pre toga dve mere opomene, nije vam bilo dovoljno. Sledeća mera je oduzimanje reči. Ako nastavite dalje, postoji još jedna mera.Reč

Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređem na amandman, ja bih ukazao na još jednu zloupotrebu koja je postala toliko uobičajena da je više niko praktično i ne pominje i ne primećuje, a to je činjenica da je ovaj Predlog izmena i dopuna Zakona podnet po hitnom postupku i to je, nažalost, postala praksa, ne izuzetak, već je to postalo pravilo da se raspravlja po hitnom postupku o zakonima koji apsolutno ne ispunjavaju uslove koje propisuje Poslovnik.Ja ću vam pročitati šta kaže član 167. Poslovnika o radu, koji kaže da se može zakon doneti po hitnom postupku, a onda određuje uslove i uslovi su veoma ozbiljni. Prvi uslov – po hitnom postupku može da se donese zakon kojim se uređuju pitanja i Nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide.E sad, šta je ovim zakonskim predlogom okolnost koja nije mogla da se predvidi? Ovo je zakon koji je na snazi godinama. Nemamo mi sudstvo od juče. Nemamo mi Zakon o sudijama od juče. Ukoliko postoje problemi, oni ne postoje od juče, a svakako ti problemi nisu nekakva elementarna nepogoda, niti bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje itd. Taj uslov nije ispunjen.Druga stvar, očigledno je da vi ovim zakonom pokušavate da uspostavite još čvršću kontrolu nad sudovima još čvršću kontrolu nad predsednicima sudova i još čvršću kontrolu nad svakim pojedinačnim sudijom. Kako to radite? Time što kršite Ustav Republike Srbije.Ustav Republike Srbije je okvir koji vi ne možete menjati zakonom. Kada Ustav određuje da se neko pitanje dalje reguliše zakonom, to je onda moguće, ali u okvirima koje Ustav postavi. Vi ovde idete van toga.Ustav toga.Ustav Republike Srbije ne poznaje institut reizbora predsednika suda. Ako pet godina, što je važeće rešenje, nije bilo dovoljno da se uspostavi kontinuitet, kako kažete, što onda niste produžili na osam godina? Zato što onda ne bi bilo reizbora. Ne bi bilo tog mača koji bi visio nad glavama sudija, ne bi bilo straha da li će nakon četiri godine biti reizabrani. Vama bi i u toj varijanti uvek na raspolaganju bila mogućnost da predsednika suda koji ne vrši dobro tu dužnost razrešite posle godinu, posle dve, posle tri, imate tu mogućnost. Jasno je da nije cilj ono što ste vi ovde deklarativno postavili kao cilj.Amandmanom na član 74. vi dodajete stav 2. koji glasi: „Predsedniku suda koji u toku mandata navrši radni vek, sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaju istekom mandata predsednika suda“. suda“. Šta ovo znači? Ovo znači da onaj koga vi, na primer, mesec dana pred navršetak 65 godina života izaberete za predsednika suda, može do 69. godine da radi, još četiri godine. Možete ga vi opet izabrati pre isteka tog drugog mandata, ne piše nigde direktno da to nije zabranjeno, a znamo kakva su tumačenja vladajuće većine. Izaberete ga, pa bi on onda teoretski mogao do 73. godine da bude i predsednik suda i sudija.Drugo, vama je ova odredba direktno suprotna nekim prethodnim članovima i odredbama istog zakona. članu 12. stav 1. koji kaže da „sudija funkcija traje od prvog izbora do navršenja radnog veka“ - dakle, navršenjem radnog veka prestaje sudijska funkcija, a sudijska funkcija je osnov da bi neko mogao da vrši dužnost predsednika suda. Kada navrši godine života, 65 godina, tome dolazi kraj. Mora biti starija funkcija sudije od dužnosti predsednika suda. To je valjda jasno.Imajući u vidu da član 74. stav 1. definiše koji su razlozi, kaže da „predsedniku suda prestaje funkcija prestankom sudijske funkcije, izborom za sudiju drugog suda na lični zahtev zbog ukidanja suda, istekom mandata i razrešenjem“, a onome ko navrši radni vek kao predsednik suda samo istekom mandata. E, to može da nas dovede do još jednog apsurda. Ako neko napuni 65 godina, kao predsednik suda, to znači da njemu čak ni na lični zahtev ne može prestati sudijska funkcija. Onda ste ga zarobili i on naredne četiri godine prinudno nema penzije, ima da radiš dok ne crkneš, dok ne istekne tih 69 godina.Ovo što radite, radite što radite, radite preko kolena. Radite naprečac. Radite bez ozbiljnog razmišljanja. To vam pokazuje ova apsurdna situacija u koju ste sami sebe doveli.Kada pričate o zakonima, kada pričate o svojoj vlasti, nemojte pričati o bilo kakvim ozbiljnim reformama. Da li je ovo taj ozbiljan zakon, da li su ovo ozbiljne reforme i da li ćete na ovaj način obezbediti, kako kažete, pravična suđenja i mnogo brže i efikasnije sudstvo?

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, u okviru reforme pravosuđa nije mnogo učinjeno. Od kako je došao DOS, u pravosuđu je došlo do brojnih skandala i brojnih nepravilnosti.Kada

sprovođenje zakona u primeni od strane nadležnih pravosudnih organa, tj. nosilaca pravosudnih funkcija, tj. sudija.Izneću jedan podatak. U Pančevu postoji takva politika, kaznena, da te kadija tuži i kadija ti sudi. Šta to znači? Radi se o tome da je podneto lažnih 535 krivičnih prijava protiv građana, uglavnom protivnika političkog režima DOS-a, da je od tih 535 građana koji su optuženi lažnim optužnicama javnih tužilaca u Pančevu, oslobodio sud svih 535 građana. Šta je u pitanju? U pitanju je da od Visokog saveta sudstva, preko Vrhovnog kasacionog suda, da treba predsednici sudova, u svakom slučaju, da snose odgovornost za zakonitost sprovođenja određenih propisa.Kako je moguće, dame i gospodo, da se u Pančevu protiv advokata Predraga Basarića podnese 37 krivičnih prijava, a da nijedan slučaj nije procesuiran? Da li je tačno da mu je kuma zamenik apelacionog tužioca u Novom Sadu? Da li je tačno da je od tih 535 optužnica, da je iz budžeta Republike Srbije i poreskih građana plaćeno 110 miliona?

Ne možete tako, kolega Jojiću. Ne govorite o temi, ne govorite o amandmanu.

Ko je odgovoran za sprovođenje zakona u sudovima? Jeste odgovoran i predsednik suda koji ne vrši, pre svega, analitičku statistiku i ne vrši analizu rada zakonitosti primene zakona od strane pojedinaca.Prema tome, kada sam rekao da je Predrag Basarić, advokat iz Pančeva, uzeo 80 hiljada za ishodovanje građevinske dozvole, da je krivična prijava „Ingrap stana“ iz Beograda odbačena, pa o čemu mi govorimo, o kakvoj dalje reformi pravosuđa? Ovde mora da se preduzmu određene mere, da se zna ko kosi, ko vodu nosi. Ne sme predsednik suda, ni po Ustavu, ni po zakonu, da se meša u nadležnost sudije, ali predsednik suda ne sme da prećuti ukoliko je sudija prekršio zakon. On mora da preduzima odgovarajuće

kako je moguće da se u 90% slučajeva optužnica i sudska presuda identifikuju isto? Kako tužilac predloži, tako sudija sudi. To znači – kadija tuži, kadija sudi. Da li predsednik suda vrši analizu? Jel se vrše određene kontrole? Zašto je, gospodine Arsiću, ukinut nadzorni odbor pri Vrhovnom kasacionom sudu? To telo treba da se vrati u Vrhovni kasacioni sud, ne da on utiče na odluku sudije, nego da vrši uvid i kontrolu da li taj sudija poštuje zakon. Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite. ću vrlo konkretno i o vrlo konkretnom predlogu. Ako za član 1. još postoji neka dilema da li je ustavan ili nije, mislim da je ovoga puta, kada je već u ovom članu, biće potpuno jasno da će on biti, ili to je moje uverenje, verovatno oboren. Ali, nezavisno od eventualne ustavnosti ili ne ustavnosti ovog ovog predloga, logična analiza i, rekao bih, smisaona analiza jasno kazuje da je apsurdno, dakle nezavisno od toga šta će reći Ustavni sud, da vi sudiju, odnosno funkciju ili dužnost predsednika koja je vezana za sudijsku funkciju i koja proističe iz njegovog sudijskog statusa, da sudija mora da ode u penziju sa navršenih 65 godina, a da predsednik može da nastavi do kraja isteka mandata. Ako to nije nonsens, drage kolege, ne znam koliko od ove buke uopšte mogu građani da razumeju o čemu se radi, jer su na to neke kolege već skrenule pažnju.Dakle, on je predsednik, bira se za predsednika, nije bitno sad da li se izabira ili se ne izabira, bira se za predsednika na osnovu sudijske funkcije, a onda, pošto u slovu zakona sa 65 godina mora da ide u penziju, ali može da nastavi funkciju predsednika i da je vrši do isteka mandata, ne samo da može do šezdeset, najmanje osam godina teoretski, a možda i više od toga, da obavlja funkciju predsednika, nego je prosto to jedan takav nonsens da je teško objasniti zbog čega se to radi. Dakle, prosto, ili produžite, poslednja rečenica, ili produžite funkciju, odnosno da sudija može duže da sudi, preko 65 godina, jer znam da je nekima teško da odu u penziju, a neki jedva čekaju, ili pak izmenite ovaj član jer unosi jedan pravni… Hvala, gospodine predsedavajući.Poslanička grupa Srpskog pokreta „Dveri“ predložila je da se ovaj član obriše kroz amandman. O čemu se u stvari tu radi?Radi se o tome da, ako je trajanje radnog veka ograničeno brojem godina na 65 godina, i to je ograničeno za sudije, zašto bi predsednik suda, koji bi trebao da se bira iz reda sudije, bio privilegovan da njemu radni vek traje do teoretski 68 godina i, ne znam, 11 meseci, i to pod pretpostavkom da ga na tu funkciju izaberu neposredno pre redovnog penzionisanja.O čemu se u stvari ovde radi? Po meni je bilo logično, ako smo hteli to da menjamo, da smo što se mandata predsednika suda tiče, mogli da kažemo da na tu funkciju predsednik suda ne može da bude biran ako je stariji od 61 godine i da rešimo ovaj problem koji je nastao, jer se ovde vrši jedan vid diskriminacije. Zašto nekome dozvoliti da bude duže na radnom mestu u odnosu na nekog, a iz iste su branše i bavili su se istim poslom i onda to sve biva u sklopu, zato smo mi ovaj amandman i podneli, one diskusije koje sam imao pre neki dan. Radi se o jednom, manje ili više mekom ili grubom, pritisku na predsednike suda i ja ne mogu da se otmem utisku da nije moglo bar, ako se išlo na ovaj predlog, da nam se da informacija, podatak, koliki je to broj sudija, odnosno predsednika sudova koji mogu da budu zahvaćeni, uslovno rečeno, ovom promenom zakona? Da li je to veliki broj sudija ili je mali broj sudija? Ako je mali broj sudija, onda možemo da dođemo do zaključka da se to pravi posebno prema nekom licu.Ovo licu.Ovo obraćanje ću, po ovom amandmanu, a naravno vidim da on neće biti usvojen, završiti onim što je rekao Konfučije. Malopre smo mi pričali o tim utiscima i uticajima dašak mirisa prijanja za ruku što daruje ružu. Vi darujete još četiri godine rada pojedinom licu i dašak mirisa ruže ostaće na njegovim rukama. Hvala.

član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandra Čabraja, narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Marinika Tepić,

reč?Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.

3. Ovo je jedan besmislen zakon. To je toliko loš zakon da se i Vlada Srbije stidi tog zakona, besramna Vlada Srbije se stidi ovog teksta zakona zato što donosi izmeni koje su potpuno besmislene. Da ima tu nekog smisla verovatno bi se samozvani, najbolji pravnici u istoriji čovečanstva sa Beogradskog, Kragujevačkog i nekih drugih fakulteta već postarali da oni pošalju takav predlog zakona, ali to se nije desilo, i to je stvar jasna od početka.Neću da se vraćam na član 2, pošto su kolege iz raznih stranaka sa kojima se ponekad nikad ne slažem, sa kojima se nekad retko složim dali istu argumentaciju koju bih dao i ja, tako da podržavam sve što su govorili o tome.Član 3. koji treba da se obriše, naravno, kao i svi drugi, kaže da predsednik suda nastavlja sa radom do isteka mandata i da može biti izabran za predsednika suda, još jednom, na mandat od četiri godine. To je znači ta kumulacija mandata koja treba da omogući da dođemo do toga da se ojača funkcija predsednika suda, da se ne bi dešavale gluposti koje se dešavaju inače dosta često.Prema često.Prema tome, pozivam vas da to ne uradite, jer potpuno je besmisleno da dužnost ili mandat, kako ko voli bude dupla, jer to neće stvoriti nikakvu sigurnost, ni tom predsedniku suda, ni građanima Srbije. Ovo je bruka za srpski parlament i povucite predlog zakona.

Gospodine Arsiću, pokazala sam vam Poslovnik i javljam se po članu 27. i članu 158. Vi ili ste dekompenzovani danas ili niste dorasli situaciji da predsedavate sednicom sednicom Narodne skupštine. Pratim vaše ponašanje jutros od 10.00 sati i u ovom konkretnom slučaju, ove poslovničke greške koje ste napravili, kriva je gospođa Bulajić, koja je sekretar.Naime, vi ispred sebe imate tzv. sinopsis koji vam je, vi ste u ovom slučaju danas samo oficijalni spiker, da tako kažem, a pokušavate da glumite nešto što vam Poslovnik ne daje za pravo, celog jutra se narodnim poslanici obraćate, ne samo na nivou koji ne zadovoljava normalnu komunikaciju između ozbiljnih ljudi, a da ne govorim o ozbiljnoj parlamentarnoj debati.Dakle, vi ste malopre rekli da su na član 3. amandman podneli narodni poslanici iz SRS. Da li je to prof. dr Milovan Bojić, Nataša Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Miljan Damnjanović, Petar Jojić? Ne. Mi nismo podnosioci ovog amandmana, a mogli smo da budemo, ali je vaša obaveza, gospodine Arsiću, jedino ako ako vam nije mrsko da dalje čitate ili ste umorni, pa sami sebi napravite, odredite pauzu, da pročitate da su to Vjerica Radeta, Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Sreto Perić. Tek onda možemo da nastavimo raspravu o pojedinostima po članu 3. predloga ovako nakaradne izmene zakona. Hvala.

član 3. je, ovako kako je napisan, pravo mesto i mesto na kome je predlagač trebao da napiše ime i prezime onog čoveka ili onih ljudi zbog kojih je ovaj zakon i napisan.Znači, jasno se ovde govori da predsednici sudova koji su ranije izabrani na mandat od pet godina, imaju pravo sada, ako se ove izmene i dopune Zakona o sudijama usvoje, da završe prvo taj svoj mandat od pet godina, bez obzira koliko godina će imati u trenutku kada im se završi mandat, a onda, ukoliko budu podobni, ukoliko ispune sve zahteve Vlade, predsednika Aleksandra Vučića, biće nagrađeni još jednim mandatom.Pozivam ponovo predlagača da kaže ime ili imena zbog kojih je ovaj zakon napisan, jer je potpuno jasno, kada pročitate ova tri člana, odnosno prethodna dva i ovaj treći sada, samo fali jedno prazno mesto da je ostavljeno, zbog koga, da se upiše ime, zbog koga se ovaj zakon donosi.To je najgora stvar kod donošenja ovakvih zakona, a to je manir ponašanja ove vlasti, ta bahatost, to mišljenje i stav da se može sve, da ako imate 126 poslanika koji će da glasaju za bilo šta, da glasaju danas jedno, a sutra potpuno suprotno, da možete da predložite Skupštini bilo šta. Da je bila namera da se poboljša stanje u pravosuđu, da se krene sa rešavanjem tog najvažnijeg problema u društvenom sistemu Srbije, otvorila bi se javna rasprava, struka bi dala svoje mišljenje, političke stranke bi dale svoje mišljenje i došlo bi se ovde sa nekim rešenjem, ne tajno, ne preko noći. Možda se ne bi složili ni sa takvim rešenjem, ali sasvim sigurno ne bi imali ovakav zakon koji preko noći ulazi u Skupštinu, po hitnom postupku, i jasno ovom ovde odredbom koja je dopuna zakona, nije ni izmena postojećeg zakona, produžava se mandat onim onim odanim predsednicima sudova, odanim Aleksandru Vučiću. Oni će, ako ovaj zakon bude usvojen, biti nagrađeni da završe svoj mandat bez obzira koliko godina sada imaju, da budu izabrani ukoliko dobro služe još jednom, a onda još ko zna koliko puta.Nisam puta.Nisam čuo od predlagača da nisam u pravu kada sam rekao da po ovom zakonu, ovako kako je napisan, lice koje završi dva mandata na mestu predsednika jednog suda, ne može da ode u neki drugi sud i da tamo ponovo obavlja funkciju predsednika suda, u dva mandata, pa onda ne znam ni ja u sledeći i tako do kraja života. Možda ćete doći sa izmenom da i posle smrti će neko da bude predsednik suda,

nemam, verujte, utisak da se tako nešto ne bi desilo.Još jednom pozivam predlagača da, dok još ima vremena, povuče ovaj štetan zakon ili da prihvati amandmane kojima se brišu ovi članovi, tri člana ovog štetnog zakona i da omogući normalnu raspravu o tome na koji način treba da se reformiše pravosuđe u Srbiji, jer je to ključ koji može da omogući ključne promene u Srbiji i ekonomske i sve druge.

ljudi i poslanici iz različitih poslaničkih grupa, da smo se više-manje složili da je reč o lošem predlogu i istovremeno predlogu koji omogućava i doprinosi, ostavlja prostor za dodatnu političku kontrolu i uticaj na rad suda. Pri tome reč je o predlogu koji kao da je pravljen za neka određena lica, odnosno za neke kojima ističe mandat ili neke koji se bliže penziji, pa im treba omogućiti ili još jedan mandat ili da produže posao predsednika suda i nakon odlaska u penziju.To je loše, to je presedan, i meni je samo žao, završiću vrlo brzo, da ne trošim više vaše vreme i svoje, svoje, žao mi je što na ovaj način pada neka vrsta neopravdane sumnje ili senka sumnje, i na mnoge one predsednike sudova i sudije koje časno rade svoj posao i koji će biti sada ovim zakonom izabrani, odnosno reizabrani, a za to nije bilo potrebe. Ako je neko dobro radio svoj posao, ako je neko zaslužan bio tokom svoje karijere i dostojan, onda postoji način da se ta njegova delatnost, njegovo prisustvo u javnom životu, ili njegovo prisustvo u pravosuđu na neki drugi način favorizuje i da se produži.Ovo prosto pokazuje da su neki ljudi koji vrše funkciju predsednika suda imaju fobiju od odlaska u penziju, ili pak, što je još gore, vlast ima potrebu za njihovim uslugama i zbog toga se pristupa ovom hokus-pokusu od kojeg niko neće imati koristi. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite. 3. predloženog zakona, ima isti smisao kao i prethodni amandmani koje smo predložili, jer ovim članom je predloženo to da onaj ko je izabran za predsednika suda na mandat od pet godina, može biti reizabran još jedanput na mandat od četiri godine. Ponovo imamo iste probleme, ponovo se uvodi nejednakost, ponovo se uvodi pravna nesigurnost, ponovo se dovodi do toga da će sudije imati različiti položaj i ponovo se uvodi nešto što je protivustavno, a to je princip reizbora na dužnost predsednika nekog suda.Bez obzira na to što smo mi danas tokom diskusije od poslanika vladajuće koalicije čuli od nekih kako je stanje fantastično, kako nikada nije bilo bolje, kako je dok su reformisali sa žutom strankom, kako sami kažu, sudstvo bilo izuzetno loše, ali sada kada to čine sa nekim drugim bolje je, jasno je da sve ovo vodi ka povećanju pritiska na sudije, na predsednike sudova i da ćemo imati još gore i još lošije sudstvo. Mi smo, između ostalog, i od jednog poslanika vladajuće koalicije čuli da poimenično kaže – e taj i taj predsednik suda Ne treba zaboraviti da je taj poslanik, koji je deo vladajuće koalicije, advokat, da on postupa pred tim sudom. Ima li očiglednijeg sukoba interesa, ima li očiglednijeg pritiska i na tog sudiju, i na nekog drugog sudiju? Pretpostavljam da i oni, kao i ostatak građana Srbije, gledaju ovo i da su svesni da sutradan mogu da se nađu na tapetu u Narodnoj skupštini, da li tako što će ih neko kritikovati ili što će ih hvaliti. ima narodni poslanik Aleksandra Čabraja. Izvolite. kada sam obrazlažući prethodni amandman rekla da je i Venecijanska komisija imala primedbu na ovakvo rešenje i ukazala da ono instrumentalizuje, praktično omogućava uticaj vlasti na predsednike sudova, a samim tim i na sudove, meni je odgovoreno, otprilike, nekim nabrajanjem koliko je otvoreno poglavlja za vreme, ne znam, neke prethodne vlasti, za vreme ove vlasti itd.Zaista nikada nisam bila ni u jednoj vlasti, ali kad bih kojim slučajem bila u vlasti i kad bi pričala o tome, svakako bih više volela da se pohvalim zatvaranjem nekih poglavlja umesto otvaranjem, ali, dobro, to ću prepustiti onima koji se time bave.Dakle, želela sam da naglasim još jednom da je ovo apsolutno, kao što su već mnoge kolege pre mene rekle, način da se ostvari uticaj na predsednike sudova, samim tim i na sudove. Dakle, da se praktično podobne sudije nagrađuju ponovnim izborom, a da se nepodobne sudije kažnjavaju tako što neće biti izabrane, a osim što je što je Venecijanska komisija ukazala na ovo pogrešno rešenje i što čitav dan moje kolege ukazuju na to, naravno, kao što su još neke kolege reklem ovim se naravno krši Ustav Srbije.Recimo, u članu 49. u stavu 1. se kaže da je sudija u vršenju sudijske funkcije nezavisan i potčinjen samo Ustavu i zakonu, dok se u stavu 2. istog člana kaže da je svaki uticaj na sudije zabranjen. Prema tome, ne bi ni ovo smeo da bude način da se utiče na predsednike sudova, na sudije i na pravosuđe. Hvala. Hvala, gospodine predsedavajući.Iskoristiću ono malo vremena što je preostalo od poslaničke grupe da kažem nešto o amandmanu i ova priča će biti potpuno nastavak one priče kada sam govorio o amandmanu na član 2.Dakle, ako je neko, pretpostavimo, sa 63 godine izabran za predsednika suda po starom zakonu, mogao je do bude predsednik do 68 godina, pa onda kada bude navršavao 68 godina imaće po Predlogu zakona pravo na još jedan mandat, on će moći da bude sudija do 72 godine, koliko sam to dobro razumeo.Dakle, to je zaista diskriminacija spram onih koji će morati da idu u penziju. Ako sam do pre nekoliko sati imao sumnji, a pazite, sada uopšte neću da ulazim o kojim se ljudima radi i ne sumnjam u njihovu ni stručnost, ni u njihove moralne karakteristike, ali ako sam imao sumnju da ovo nije namenski pravljeno za nekog, sada dakle nemam ni gram sumnje, samo se čudim zašto onda, ako je to za određeno lice nama koji nismo bili u vlasti, nama koji nismo pravili ni prošle zakone, ni ove zakona, nama koji se nismo bavili ni politikom u to doba niste olakšali, imam jedan vrlo praktičan način kako ste to mogli da nam rešite i da zaista ovu diskusiju, koja ide nekim potpuno, po meni, čudnim tokom, mogli da prekinete.Vi ste u Predlog zakona trebali da stavite i sliku kandidata i da predložite da lice koje će da bude birano za tu funkciju treba nedvosmisleno da podseća na lice sa slike koje je dato u zakonu, jer ovo dakle zaista nema smisla. Ili nam kažite o kome se radi i objasnite to kao stručne kvalitete te osobe ili, ovako, zaista ostajem bez nekog pozitivnog teksta. Hvala

na član 3. koji zapravo, kao i svi ostali podneti, treba da zaštiti načelo ustavnosti, načelo nezavisnosti i samostalnosti naših sudova. Mislim da ćemo se svi ovde složiti da je sasvim logično da se predsednici sudija biraju na jedinstven način.Sad, pošto je nama u Dverima izuzetno važno da kad o nečemu govorite za to budete i stručni. Dakle, vrlo nam je važno da ne sledimo primer koji se u vladajućem režimu sada primenjuje u kadriranju.Vi ste oduzimanjem reči Srđanu Nogu mene kao agronoma doveli u poziciju da pričam o ovim važnim stvarima, tako da mi samo preostaje da zaključim da ste ga isključili zato što je govorio suštu istinu. Da ponovim da nećete uspeti da ga ućutkate, kao ni bilo kog poslanika Dveri.Dakle, javnost i građani su danas imali prilike da čuju zbog čega je sporan ovaj predloženi ovaj predloženi zakon i šta zapravo vladajući režim pokušava da uradi. Zahvaljujem. Hvala gospodine potpredsedničke.Još jedan u nizu amandmana koji su posledica činjenice da u sva četiri predloga izmena i dopuna zakona stoji jedna jasna namera koja je danas ne samo koleginicama i kolegama narodnim poslanicima, nego svim građanima i građankama potpuno jasna.Naime, u ovom amandmanu se govori da se zapravo omogućava da se produži sudijska funkcija samo onim sudijama koji su izabrani na dužnost, odnosno na funkciju predsednika sudova, pa će produženje sudijske funkcije biti nagrada za način na koji su oni obavljali funkciju predsednika suda. Dakle, politički izabranim predsednicima sudova će se omogućiti da produže vršenje sudijske funkcije, dok će svim ostalim sudijama to biti onemogućeno, zato što će oni naravno otići u penziju kada steknu uslove, kada steknu starosne uslove za penziju.Dakle, ovde se radi, činjenica je da pet godina mandata predsednika suda uprkos činjenici da je sudija stekao uslove za starosnu penziju omogućava se ponovni mandat na još četiri godine, o nedopustivoj diskriminaciji koja je suprotna Ustavu, namera da se ojača, ozakoni prostor za politički uticaj.Svi ovi predlozi zakona, posledično svi naši amandmani, svi argumenti, sva otvorena pitanja koja smo podsetili ovde danas u diskusiji su naišli na ćutanje predlagača zato što je danas potpuno jasno da se hitno, bez javne rasprave, suprotno mišljenju sudija, suprotno mišljenju društva sudija, suprotno vladavini prava, suprotno načelu podele vlasti, suprotno Akcionom planu za Poglavlje 23 učini sve da se ojača i pooštri politički uticaj na predsednike sudova koji po samih sudija, po mnogim anketama svake godine govore da politički uticaj najpre dolazi preko predstavnika političke vlasti, drugo preko predsednika sudova.Ova namera koja je realizovana kroz predlog izmena zakona koje dolaze od predstavnika najveće poslaničke grupe, SNS, je ogoljena namera da se ozakoni i pojača politički uticaj na predsednike sudova.

za predsednike sudova sa mandatom od pet godina daje se mogućnost da te sudije imaju još jedan mandat od četiri godine, tako da sada imamo situaciju potpune nejednakosti među sudijama, predsednicima sudova takođe.Prvo, zakonom je omogućeno da predsednici sudova koji su sudije imaju drugačiji tretman od svih ostalih sudija, odnosno da njihova sudijska funkcija, ne funkcija predsednika sudova, prestaje po drugačijim uslovima od uslova koje imaju sve ostale sudije. To je prva protivustavna stvar.Onda, sada imamo situaciju u kojoj ćemo imati predsednike sudova koji će biti dva mandata, četiri godine plus četiri godine, a imaćemo i predsednike sudova koji će biti sada po mandatu od pet, pa plus četiri posle toga, devet godina. Znači, jedna potpuna papazjanija. Naravno, iz ovoga izlazi samo jedna stvar, a to je upravo ono što sam pitao ministarku pravde dok je bila ovde u petak, pa nije odgovorila, a to je koliko sudija potpada pod ovaj član 3. zakona, odnosno koliko sudija imamo koje su trenutno predsednici sudova koji bi morali da prestanu da budu predsednici sudova zato što im ističe mandat, sudijska funkcija im ističe, pa time i funkcija predsednika suda, zbog starosne penzije, koliko je takvih sudija danas na koje će uticati ovaj član zakona?Praktično, i kolege poslanici govore o tome da se ovaj zakon i ova odredba, član 3, direktno odnosi na sudije koje bi morale da odu u penziju, međutim, na vrat na nos, po hitnom postupku donosimo ovaj zakon, ne bi li to sprečili i to je sada mrtva trka između njih koji idu u penziju i datuma kada stupa na snagu ovaj zakon. Praktično, čitava žurba je oko toga. Ovo građani Srbije moraju da znaju, na koji način se donose zakoni, da služe jednoj pojedinačnoj svrsi da bi ovom odredbom člana 3. u stvari zaštitili one sudije, partijske sudije koje bi otišle u penziju da ovaj član 3. donesen i ovaj čitav zakon nije donesen i pokušava se da se uradi tako da što pre donesemo zakon da bi se to sprečilo.Radili sprečilo.Radili smo malo analizu predsednika sudova pa imamo pitanje za predsednicu, odnosno ministarku pravde, koja danas nije tu, odnosno izražava jedno duboko nepoštovanje prema ovom Domu, a to je – da li se ovo odnosi na predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu? Odnosno, da li ova odredba, ako ne stigne na dnevni red na vreme da se donese ovaj zakon, da li će time predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu, u stvari, izgubiti svoju poziciju predsednika suda, pa žurimo na vrat na nos da donesemo ovaj zakon da bi se to konkretno pitanje koje je ostalo takođe ne odgovoreno je za sve sudije, pošto bi trebalo uraditi analizu, i to obaveza kad se donose ovakvi zakoni, analizu svih sudova, da vidimo na koliko sudija ove odredbe utiču? Evo, mi smo napravili jednu malu analizu i došli do toga da je barem predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu, u stvari, u poziciji da ova izmena zakona na njega utiče.Znači, ovo je protivustavno, pošto su sudije u različitom položaju po zakonu i predsednici sudova čak u različitom položaju po zakonu, neki će biti pet godina, neki devet, neki osam, po ovome imaju različita prava, posebno deo koji se odnosi na trajanje sudijske

bar 140, ako ne i više, predsednika sudova koji odlično, savesno i na osnovu Ustava i zakona obavljaju svoj posao. NJihovi dobri rezultati će biti zaboravljeni ovom raspravom. Čestite sudije koje je posvećeno i izborom sudijskog poziva obavljaju svoj sudijski poziv kao predsednici sudova. Zašto smo to sebi dozvolili?Ovaj član 3. koji mi predlažemo da se briše može tačno da definiše zbog koga smo to dozvolili. Ako i progutamo potpuno nerazumnu i neodgovornu nameru da se pet godina, odredbom zakona, stavlja na četiri pa onda u mogućnost reizbora, član 3. vam pokazuje ko su ljudi zbog kojih se ovaj zakon pravi. Znači, tražite predsednika suda kome sudijska funkcija prestaje u narednih osam dana, ili funkcija predsednika suda, zato što je prihvaćeni amandman kojim zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Zašto to radimo? Zašto to radimo?U junu će biti rasprava u Briselu o tome na koji način primenjujemo Akcioni plan i kakva su merila za Poglavlje 23. Ovaj će, ili ovi ko god da su, a naći ćemo ih, ja ću imati poslaničko pitanje za Visoki savet sudstva i za ministarku pravde da mi dostavi imena ljudi kojima sudijska funkcija ističe u narednih osam dana i imena ljudi kojima radni staž ističe u toku 2017. godine. Jer, ne radi se o svim predsednicima sudova u Srbiji. Radi se samo o ovima zbog kojih je napravljen član 3.Da 3.Da li je sva ova rasprava vredna toga? Da li je vredna vređanja rada dobrih predsednika sudija? Da li je vredna kada za koji mesec budemo ovaj isti zakon stavljali van snage, ali će predsednici sudova već biti predsednici sudova i neće biti razrešavani? Mi ćemo ovaj zakon morati menjati, kao što ćemo morati do kraja decembra da predamo predlog izmena Ustava u kojima se na ustavan način ukidaju trogodišnji izbori sudija u kojima se menja položaj i sastav VSS i drugih sudijskih tela dajući im punu nezavisnost, izuzimajući Narodnu skupštinu iz bilo kog dela kada je pravosuđe u pitanju.To smo mi kazali u Poglavlju 23 da tako hoćemo, a danas, 15. maja, menjamo zakon zbog koliko imena? Ko su ti ljudi? Čime su oni zaslužili da ponizimo sami sebe i još mnogo važnije od nas, znamo mi nas, narodni poslanici sa manje ili više uživanja u folkloru razmena nepotrebnih jezičkih bravura o tome ko je kome šta uradio i kada, šta su nam uradili dobri, čestiti predsednici sudova da im priuštimo ovakvu raspravu? Nemojte više to da radimo nikada. Imate 126, ko god ima, ko god da bude 126, a imena ljudi koji će postati predsednici sudova će svima nama biti poznati i hoćemo da kažemo da se o imenima tih ljudi radi, a ne o imenima svih predsednika sudova u Srbiji. Hvala.

Zahvaljujem.Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Marinika Tepić, zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Goran Ješić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Gordana Čomić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dejan Nikolić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Mi smo podneli ovaj amandman jer stvarno ne bi imalo smisla ako za prva tri člana tražimo brisanje, da to ne tražimo i za 4. član. Međutim Međutim tu se desila neka promena. Predsednik Odbora za pravosuđe je podneo amandman, a predlagač je prihvatio amandman i to sada glasi tako da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.Pravilo je RS“.Pravilo je da je to osmi dan. Ako se predlaže da to bude ranije, onda mora neki opravdani razlog. Ne postoji nijedan opravdani razlog, barem nisam video da postoji, niti u tekstu amandmana koji je prihvaćen, ali moram da skrenem pažnju.Ako danas kada završimo ovu raspravu o ovom predlogu zakona i ako se to danas izglasa i ako se danas to objavi, to stupa na snagu narednog dana, tj. sutra. Onda, ako budete birali one predsednike sudova, jer je i to tačka dnevnog reda ovog zasedanja, onda praktično birate prema postojećem zakonu na mandatni period od pet godina. godina. Imamo jednu paradoksalnu situaciju da na dan glasanja smanjujemo period sa pet na četiri godine, a pojedinačnim odlukama biramo ljude na pet godina.To ne trpi neku logičku kontrolu, osim ukoliko ne odložite glasanje za predsednike sudova za neki naredni dan, što opet ne trpi logičku kontrolu iz jednog prostog razloga, jer ovi ljudi kada su se javili da budu predsednici sudova računali su da će biti predsednici pet godina a ne četiri godine.Tako očigledno da ova operacija nije uspela. Imao sam nameru da posle ovoga pišem Ustavnom sudu, neću da pišem iz jednog prostog razloga zato što će tek kroz tri godine da donesu odluku da kažu da ovo nije u skladu sa Ustavom. Tako su mi odgovorili za Statut Vojvodine, Zakon o finansiranju, one uredbe donete na bazi Briselskog sporazuma, pa i ovo Uputstvo o glasanju na biračkim mestima na Kosovu i Metohiji. Uvek sa tri godine zakašnjenja oni kažu bili ste u pravu, a da kroz tri godine kažu da sam ponovo u pravu bilo bi krajnje uvredljivo.Te pozivam one koji su voljni da se obrate Ustavnom sudu sa jednom inicijativom, pozivam i sudije da se obrate, jer i oni treba da čuvaju ustavni poredak Republike Srbije, a poslanike podsećam da prevashodna obaveza narodnih poslanika, bez obzira na to koliko su laici ili nisu,

jer je on promenjen od strane predlagača prihvatanjem amandmana drugog kolege. Ponovo se dodatno narušava pravni poredak time što se, umesto uobičajenih i Ustavom propisanih osam dana od stupanja na snagu određenog zakona, taj rok skraćuje na samo jedan dan, odnosno dan od objavljivanja u „Službenog glasnika“ će ovaj zakon stupiti na snagu.Želeo da čujem da li je to urađeno kako bi one sudije koje treba na kraju ovog zasedanja da budu izabrane na mesta predsednika sudova, a njih je sedmoro, možda će ih biti i manje, čuli smo da postoje od strane poslanika vladajuće većine određene rezerve, da li će oni biti izabrani po starom ili po novom zakonu, odnosno da li će biti izabrani na mandat od četiri ili pet godina, kako je nešto rečeno malo u načelnoj raspravi, ili je u stvari to urađeno zato što se približava rok prestanka mandata nekome od onih lojalnih predsednika sudova zbog kojih se ovaj zakon u stvari i menja? I, zato što smo došli neodgovornošću vladajuće većine koja je preuzela neku obavezu, da li se sada, zato što je kalendar izgleda bio brži od njih, usvaja ova izmena i zakon umesto propisanih osam dana po Ustavu treba da stupi na snagu sledećeg dana?To je loša praksa, kao što je loš svaki član ovog predloženog zakona i to je razlog zbog koga mi iz poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke nećemo glasati za ovaj zakon. hvala.

Hvala.Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.Predlagač, narodni poslanik dr Aleksandar Martinović i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su

da ovaj zakon ne stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, nego narednog dana. Tako da, imamo jednu od dve situacije. Ili imamo trenutno predsednike sudova koji stiču uslove za penziju narednih osam dana, pa valja požuriti sa ovim zakonom kako bi sprečili da odu u penziju po zakonu koji je trenutno na snazi, ili neki od ovih predsednika sudova koji bi trebali da budu imenovani od strane Skupštine trebali, odnosno intencija je da budu imenovani po novom zakonu, pa navrat-nanos da donesemo prvo ovaj zakon o sudijama, ne bi li onda za osam dana stupila na snagu i odluka Narodne skupštine o imenovanju tih sudija.Bilo koja od ove dve varijante da je u pitanju, pokazuje nam jasno igranje vladajuće većine sa pravnom državom. Ovo zaista ni na šta ne liči. Donose se zakoni da bi se određeni ljudi zadržali na nekim funkcijama ili bili postavljeni na neke funkcije, ljudi koji po trenutno važećem zakonu ne bi mogli da obavljaju tu funkciju. Ovo je par ekselans primer potpunog podvođenja pravosuđa pod partijsku vlast. Ne više ni izvršnu vlast, nego partijsku vlast koja je praktično preuzela sve grane vlasti. Ovaj amandman pokazuje duboku nemoralnost i stvarno je sramota da o njemu uopšte razgovaramo.Naravno, poslanička grupa „Dosta je bilo“ neće podržati ni ovaj amandman ni ovaj zaista sramotan zakon. Mi ćemo uputiti Ustavnom sudu, bez obzira na to, kao što kolega Krasića kaže, koliko traje njihovo odlučivanje, inicijativu da ovaj zakon proglasi protivustavnim. Međutim, ako ne, prvom prilikom kada budemo u prilici, sa 126 poslanika mi ćemo promeniti zakon i vratiti ga nazad u okvire onoga što bi moralo da bude normalno.Ponavljam još jednom, ovaj zakon je nemoralan i protivustavan. Hvala. Reč ima narodni poslanik Maja Videnović. Izvolite. **Maja Videnović** Hvala, gospodine potpredsedniče.Poslednji predlog izmena Zakona o sudijama, te prelazne i završne odredbe, koje se možda naizgled nekome mogu učiniti tehničkom stvari, dodatna intervencija od predsednika Odbora za pravosuđe samo ogoljava sve ono što smo pričali već nekoliko dana. Ogoljava da ova žurba bez presedana, ovaj udar na pravnu državu od strane šefa poslaničke grupe SNS, udar na udar na mišljenje sudija, ovo donošenje ovih izmena zakona bez javne rasprave, po hitnom postupku, samo ogoljava činjenicu da iza ovog predloga stoje nekakva imena i prezimena sudija koji su predsednici sudova, da iza tih imena i prezimena predsednika sudova stoje nekakvi slučajevi koji su u toku ili koji ih čekaju. To su pitanja koja su tokom čitave današnje diskusije ostala bez odgovara. Ako nešto ogoljava nameru koja je danas svakoj građanki građaninu jasna, to je činjenica da ovaj zakon koji udara na pravnu državu, na vladavinu prava, na diskriminaciju sudija, na nezavisnost vlasti, u ovoj činjenici da je želja vladajuće koalicije da on stupi na snagu sutra je potpuno svima jasno. Zahvaljujem.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.S obzirom na to da je Narodna skupština završili raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 15. maj 2017. godine, sa početkom u i 20 minuta, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.(Posle